Dragica (SDP)** Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 794. Rasprava je zaključena.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 Izvješće ste primili na sjednici. Sa nama je Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada sa suradnicom. Zamjeniče izvolite. **Štubelj, Božidar** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Naime, Zakonom o mirovinskom osiguranju tjelesno oštećenje postoji kada osiguranik ne nastane gubitak značajnije oštećenje, dakle definirana su stanja, potom su uređeni uzroci koji smanjuju ili gubitak radne sposobnosti osiguranika ili mu umanjuju, dakle kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti vrstom tjelesnog oštećenja. Donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom osnovan je Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Unutar navedenog zavoda ustrojena je organizacijska jedinica zavoda, tj. jedinstveno tijelo vještačenja koje postupa u skladu sa navedenim zakonom. Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i u skladu sa uredbom o metodologijama vještačenja. Spomenutom Uredbom o metodologijama vještačenja koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine uređen je na jedinstven način i postupak vještačenja u u svrhu ostvarivanja prava u svim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, pa tako i vještačenje i utvrđivanje oštećenja organizma tjelesnog oštećenja. Slijedom navedenog predlaže se prestanak važenja Zakona o listi tjelesnog oštećenja počevši od 1. siječnja 2015. godine, tj. od dana početka primjene Uredbe o metodologijama vještačenja prema kojoj će postupati Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te donositi nalaze i mišljenja o tjelesnim oštećenjima za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji će odlučivati rješenjem o pravu i naknadi zbog tjelesnog oštećenja. Vlada RH je temeljem članka 1. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora navedenu problematiku uredila Uredbom o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja, pa predlaže prestanak važenja važenja navedene uredbe. (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče želim odmah iskoristiti na početku priliku vašu prisutnost pa da ujedno, kako bi možda i moja i sljedeće rasprave išle u tome smjeru, date podrobnu informaciju kada će zaista sa radom početi zavod, odnosno jedinstveno tijelo sa vještačenjem. Formalno-pravni preduvjeti su se znamo i sami stvorili i sigurno formalno-pravno vidimo da ima zavod i sistematizaciju da se zna koji će … kako kako će biti organizirana jedinica. Međutim, to nije početak rada, početak rada je kada se zaista uzmu u postupak osobe koje su u stanju socijalnog rizika i kada se budu donosili nalazi i mišljenja što i je cilj i svrha ovog jedinstvenog tijela za vještačenje. Naime, informacije sa terena govore da su sve obveze vezane za vještačenje spale na područne urede Zavoda za mirovinsko osiguranje koji i sami poneki i zbog svojih potreba vještačenja nisu bili dovoljno stručno i administrativno ekipirani, a ovaj obim potreba sigurno neće moći zadovoljiti. Hvala. Odgovor, izvolite zamjeniče. započinje sa vještačenjima s obzirom da je to prvostupanjsko rješavanje u predmetima vještačenja. vjerojatno da ima određenih zaostataka ali oni nisu posljedica prelaska iz mirovinskog u zavod već su posljedica obima poslova koji je preuzet s obzirom da je osim medicinskog vještačenja invalidnosti je proširen posao i proširen posao i na ostale. Dakle, i za socijalne i za sve druge slučajeve u kojima je potrebno vještačenje. I u tome je bio smisao osnivanja zavoda i uredbe jer nam je nam je puno promjena, pogotovo u području zaštite na radu i ja bih rekao ozljeda koje nastaju tu, da je potrebno pratiti dinamički zapravo sve ozljede, sva vještačenja i na taj način biti ja bih rekao u skladu sa onim što nam se događa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Još Još jedanput zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, pomoćnice, cijenjene kolegice i kolege. Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja donosi se kao što je rečeno u uvodu kako bi se omogućilo vještačenje na području mirovinskog osiguranja. I svakako da je to logičan slijed nakon donošenja Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i donošenjem Uredbe Vlade RH o jedinstvenoj metodologiji za vještačenje. Tako da možemo reći da se ustvari radi o jednom tehničkom usklađivanju različitih zakonskih propisa i na tome bi se mogla i završiti svaka rasprava pa i ova, međutim i uz ono jel' obavezno da li se slažemo ili ne slažemo s ovim zakonom, mislim da se ovim zakonom koji ima dvije točke zaista ne trebamo stvarati nikakvih problema i klub HDZ-a će ga podržati. Međutim, previše je problema vezanih za ovu problematiku koju sam u ovoj replici navela i naznačila i želim ipak iskoristiti priliku da još jedanput o tome o tome svi zajedno progovorimo bez obzira što vidim po raspravama nema previše interesa, a isto tako i točka je na dnevnom redu kada neće biti previše niti zainteresirane javnosti. Međutim, smatramo da se zaista radi o važnoj problematici, o važnim područjima iskoristit ću priliku da o tome i progovorimo. Treba upozoriti na činjenicu i svakako pozvati odgovorne budući da Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja se ipak ne primjenjuje u praksi i da Zavod za jedinstveno tijelo vještačenja nije započeo sa radom kako je bila obaveza sa danom sa danom 1.01.2015. godine. Ja znam da će me sada i pravnici korigirati ali pod time mislim da nije zaživio u praksi, da nije ostvario sve ono što se je nagovještavalo kada smo izglasavali, odnosno kada smo raspravljali o tom zakonu. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja je najavljen kao kao mali zakon koji će donijeti velike promjene i te promjene zasada su negativne i donijele su već sada probleme brojnim građanima koji se nalaze u socijalnom riziku. Ako se procjenjuje da godišnje 100 tisuća naših građana se prosječno vještači onda možemo i pretpostaviti koji je to obim poslova. Do 31.12.2014. godine u prvom i drugostupanjskom postupku se vještačilo u nadležnosti 6 ministarstava i onda možemo pretpostaviti koliko se zasada za 3 mjeseca, računajući da se već od 12. mjeseca skupljaju predmeti, ima zahtjeva za vještačenje koji stoje u uredima tih ustanova čekajući da ih preuzme ispostava Zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja. Kao što sam rekla na te zaposlenike je spao zasada sav taj posao. Time zaista ne mislim prozivati niti ispostave mirovinskog niti te zaposlenike već želim upozoriti da se organizacijski nije na vrijeme i dobro pripremilo i da smo mogli, da smo htjeli poslušati, očekivati ovakve probleme i da smo ih mogli i spriječiti. U RH ima više od 520 tisuća osoba koje su ostvarile neko pravo sa osnova nekog oblika invaliditeta bilo da se radi o materijalnom pravo ili nekoj naknadi, potpori za obitelj. I vještačilo se je upravo zbog toga kroz sustav i socijalne skrbi, i mirovinskog osiguranja i profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Vještačilo se radi ostvarivanja prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, vještačilo se u sustavu obrazovanja radi ocjene psihofizičkih sposobnosti djeteta i zaštite prava po Zakonu o pravima branitelja, vojnih i civilnih žrtava rada. Dakle u 6 resora. Ta prava su i ostala dalje. I vještačilo se radi tjelesnih, osjetilnih, intelektualnih, mentalnih oštećenja, funkcionalnih sposobnosti i radnih sposobnosti. Vještačilo se i radi ostvarivanja prava na osobne invalidnine, doplatke za pomoć i njegu, produženog rodiljenog dopusta dopusta majci djeteta s teškoćama u razvoju, radi ostvarivanja rehabilitacija, liječenja, ortopedskih pomagala i još štošta što je potrebno za osobe i što im je od vitalnog značenja. Sve te obaveze stoje i dalje, ali sada se ne vještači. U raspravi se je prilikom donošenja ovog zakona klub HDZ-a upozoravao da je taj zakon nedorečen i ne dorađen, upozoravalo se je da se uvodi jedan sustav koji neće moći početi sa radom u zakazanom roku, zakonskom roku to je ovaj 1.1.2015. upozoravalo se da nisu doneseni podzakonski akti, upozoravalo se na veliku centralizaciju. Naime, i vještačenje se često organizira u nekoliko podružnica što neće biti dostupno Upozoravalo se i na nemogućnost zapošljavanja i angažiranja tolikog broja visoko specijaliziranih stručnjaka i na još mnogo toga. Upozoravalo se je i na to da se neće moći po jedinstvenim kriterijima i po jedinstvenoj listi niti vještačiti, međutim to ćemo kasnije kada počinje zaista stvarno vještačenja vidjeti pa ćemo moći to ili pohvaliti ili kritizirati. Predlagalo se je da se omogući jedan postepeni prelazak na novi sustav, ne tvrdimo da nije dobar, ali naglo prekinuti vještačenje u prvostupanjskoj i drugostupanjskom postupku u šest resora i premjestiti to sve na jedno mjesto a to u opće nije dobro, vidimo i sami niti na vrijeme organizirano, mislimo da je zaista evo ja ću se truditi lijepu riječ reći neoprostivo. I sva ta upozorenja su bila uzaludna, i rezultat je toga da imamo ladice pune zahtjeva, građane koji čekaju na svoja prava, stručne radnike koji su izloženi opravdanim kritikama od tih istih građana ali jasno te kritike te kritike nisu trebale biti upućene na njihovu adresu nego na neku drugu. I evo mogu samo za kraj reći da od svih valjanih promjena u koje su nas uvjeravali vladajući kada su nastojali da se donese ovaj zakon, jedna od njih je bila i ušteda. Mislimo da se je ta ušteda i ostvarila ali ne zbog racionalizacije i bolje organizacije, zbog nerada ili nerada jedini red koji toliko vole isticati vladajući red na čekanje svojih prava. uvažena kolegice, ne sporim dio navoda koji ste vi rekli jer očito da problema ima, međutim predmet današnje rasprave je doista prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja s konačnim prijedlogom zakona i tu je bitno za reći da će se to rješavati danas na drugi način sa jedinstvenom listom tjelesnih oštećenja koja je data kroz određeni pravilnik odnosno određenu metodologiju. A mi smatramo da je to prikladnije rješenje zbog praktički svakodnevne promjene štetnosti i opasnosti u svijetu rada jer nemojmo zaboraviti ovo se isključivo nekad upotrebljavalo za određivanje profesionalnih oboljenja. Te liste se šire, te liste su promijenjene. Mislim da je ovo praktičnije rješenje. Ali u svakom slučaju kad bi razgovarali o zakonima koje smo donijeli ovdje, imali bi što reći jer očito je da postoje problemi, no nadam se da i vi razumijete da kod prelaska na svaki novi sustav baš to ne ide glatko jer ljudi imaju svoj komoditet, imaju svoje navike, mijenjaju neke prostore, mijenjaju neka rukovodstva i to baš ne ide od prvog dana glatko I isto tako ste u pravu kad kažete da je bilo odnosno rekli ste da nije, bilo je dovoljno vremena jer je bilo godinu dana prelaznog razdoblja da se formiraju ti centri za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju. Ali gledajte, mislim da se to sve situacije u kojoj jesmo u ovom trenutku da nadoknaditi uz malo dobre volje. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor kolegice Murganić. Izvolite. Poštovani kolega Hrelja, ja razumijem vašu dobronamjernost, ja isto ne želim sada biti nekakvi dežurni kritičar i ove kritike su možda najmanje upućene na ovdje prisutne ljude, možda bi i trebali s obzirom da taj zavod nekako će ipak biti u ingerenciji pa možete imati utjecaj da se što hitnije i što prije uspostavi te ustrojbene jedinice i da oni počinju sa radom. Ja sam s pravom na neki način i nezadovoljna s obzirom da ja dolazim iz sustava socijalne skrbi i znam koliko su važna ta vještačenja osobe koje idu na ta vještačenja su i socijalno i zdravstveno i medicinski i sa osnova invaliditeta zaista da tako kažem u potrebi. Tu se vještači za nepokretnu osobu kojoj treba doplatak za njegu i pomoć. Tu se vještači za osobnu invalidninu. Majka koja iščekuje da li će se produžiti porodiljni dopust radi toga što ima dijete sa teškoćama u razvoju, da li će ostati na porodiljnom ili će početi raditi. Ima tu i vještačenja koja su isto tako i hitna i važna iz procesa, iz svijeta rada. Dakle nije ovo samo kritiziranje radi kritike, ovo nije sada niti demagogija. Mislim i tvrdim, tvrdim odgovorno i to sam govorila u raspravi i u prvom i u drugom čitanju i čak smo i iz nekih klubova, mislim iz vašeg bili skloni tome da zakon ide i u treće čitanje, nije se pripremilo a žao mi je da ima dovoljno iskustva, ima dovoljno stručne snage i znanja u ovoj državi da se ovo nije smjelo dogoditi na onoj populaciji koja je najugroženija i čija su prava financijski ipak vrlo mala.

gospodin zamjenik ministra ili? Tako je, evo pogodio sam. Hvala lijepo, poznam vas od ranije ali nisam puno zapažao. Imam dovoljno vremena s obzirom da je ovo mali zakon i reklo bi se tehnički ali s obzirom na raspravu gospođe Murganić malo ću se osvrnuti koja je dakle svrha i želja kod formiranja jedinstvenog tijela vještačenja u Republici Hrvatskoj. Rečeno je ovdje, dakle ušteda pod br. 1 i ujednačavanje kriterija. Ako govorimo o uštedi, dakle time da formiramo jedinstveno tijelo vještačenja onda sam evo i kolegama ovdje malo prišapnuo u klupama zašto smo onda državnu inspekciju razbijali na 10-ak pojedinačnih inspekcija. Dakle do ovo izvan kategorije gospodina zamjenika ministra. Ovdje smo saborski zastupnici izglasali i to lažnom većinom, jer tada nije bilo većine na ovoj strani pa sam ja intervenirao, dakle da se razbije državna inspekcija u 10-ak različitih inspekcija. već imamo posljedice, dogodili su se slučajevi gdje je bila potrebna jedna interdisciplinarna aktivnost inspekcije pa je nije bilo jer je radila svaka zasebno. Da je to državni inspektorat koji je postojao onda bi sasvim sigurno sastav te inspekcije bio takav da bi mogao razriješiti pojedine slučajeve, to je jedno. Drugo, kada već govorite, znamo da su ovom, intervencijom ove Vlade a i odlukom nas zastupnika, odnosno zastupnika kukuriku koalicije od Zavoda za socijalnu skrb, njih 22 koliko ih je bilo u državi napravljeno 72 centra za socijalnu skrb. I tu se dakle razbilo na manje jedinice kao i državna inspekcija. Sad, dakle suprotno od ta dva slučaja imamo objedinjavanje i stvaranje jedinstvenog tijela vještačenja u državi. I imamo 100 tisuća slučajeva vještačenja godišnje. Lista čekanja kakva je u bolnicama, takva je lista čekanja i za jedinstveno tijelo vještačenja u Republici Hrvatskoj a to su sve slučajevi koji su vrlo vezani da kažem uz socijalu i ono što je zaista potrebito ljudima počevši od ocjene potrebe tuđe njege, tuđe pomoći, ocjene invalidnosti, tjelesnog oštećenja, potrebe produženog porodiljskog dopusta itd.. Dakle Dakle svi ti ljudi su u nevolji, svih 100 tisuća, svi oni koji odlaze na jedinstveno tijelo vještačenja a lista čekanja se produžava i dugačka je, kako i sami kažete još se nisu ni stvorili da to jedinstveno tijelo vještačenja počne raditi onako kako je to zakonom predviđeno od 1.1.2015. godine. Pa onda ne znam što je tu ušteda, je li ušteda stvaranje ovih centara socijalne skrbi, je li ušteda stvaranje 10 inspekcija u državi ili je ovo ušteda, ili je tu sve skupa lud, zbunjen, normalan sve skupa u tome svemu? Naravno da Prijedlog zakona o prestanku, kako nosi ovaj zakonski prijedlog naziv Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja s Konačnim prijedlogom Zakona je tehnički jedan zakon koji ima dva člančića i kojega ćemo usvojiti, to je naravno, nema potrebe ovdje stvarati do te mjere da kažem zlu krv da glasamo protiv. Jer da bi uopće ti ljudi, tih 100 tisuća ljudi moglo pristupiti jedinstvenom tijelu vještačenja, naravno da će i kukuriku koalicija glasati za ovo. I dobra je i napomena da je ukupno preko pola milijuna ljudi upravo zahvaćeno, to su osobe sa invaliditetom bilo kojega stupnja u Republici Hrvatskoj. To je skoro, nije skoro nego osmina stanovništva, osmina stanovništva Republike Hrvatske. A osmina stanovništva 13%, 12, 13% stanovnika. Naravno niti je tko da kažem kriv niti ima krivnje u vezi toga, ali svi oni imaju potrebu, odnosno novih slučajeva koji se javljaju i koji dolaze na jedinstveno tijelo vještačenja i Zavod za vještačenje koji se, koji je osnovan da bi proveo i profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba sa invaliditetom itd. i koji se skraćeno zove Zavod Zavod za vještačenje imati će veliki, veliki pritisak. Koliko ja znam ovo jedinstveno tijelo vještačenja djeluje u samo četiri grada, to je Zagreb, Split, Osijek i Rijeka. Sad zamislite te udaljenosti i potrebe tih ljudi kada dolaze na to jedinstveno tijelo vještačenja, kako je jedinstveno ako je formirano u četiri grada, jedno u Splitu, jedno u Osijeku. Baš je jedinstveno, strašno. I kakvi će bit kriteriji kod utvrđivanja invalidnosti svega ovoga što ocjenjuje to jedinstveno tijelo vještačenja i to je vrlo upitno. Jedan je dio tima u Osijeku, jedan je u Splitu. Hoće li se oni miješati, putovati ili ne znam ni ja što, kako. Dakle, problema ima u svezi toga. Mi smo već u raspravi kada smo govorili o jedinstvenom tijelu vještačenja ovdje na Saboru, kada smo o tome lomili koplja ovdje i zaista bila je žučna rasprava, sve već rekli, prema tome nema potrebe ponavljati. Klub HDSSB-a će biti za ovaj tehnički zakon, ali u svakom slučaju tragovi i one rasprave i svega onoga o čemu smo raspravljali prije pola godine, godinu dana i dalje ostaju. Hvala lijepo. **Batinić, U ime kluba nezavisnih Grubišić-Kajin. Nema ih, gube pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris Pa da ponovimo ove osnove, Zavod za vještačenje odnosno ustrojstvena jedinica tog zavoda, jedinstveno tijelo vještačenja ustrojeno je Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja te od 1. obavlja poslove vještačenja u prvom i drugom stupnju u postupcima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja osoba s invaliditetom,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 Uredbom o metodologijama vještačenja koje Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja uređen je između ostaloga način i postupak vještačenja u području mirovinskog osiguranja što uključuje utvrđivanje oštećenja organizma tjelesnog oštećenja. Zavod za vještačenje obavljat će vještačenje primjenom metodologija utvrđenih u Uredbi o metodologijama vještačenja čiji je sastavni dio između ostaloga lista oštećenja organizma lista 1. Navedenom listom 1 su utvrđene vrste i postotci, i postotci, stupnjevi oštećenja temeljem koje će se u Zavodu za vještačenje donositi nalazi i mišljenja o vrsti i stupnju oštećenja, tjelesnog oštećenja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te se predlaže prestanak važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja.

da mi u HNS-u osobe s invaliditetom stavljamo na prvo mjesto u svim razmišljanjima i u svim procesima u društvu. Isto tako govorimo da su u zajednici svi jednakopravni osim osoba s invaliditetom, naime te osobe su malo ravnopravnije. Osobe s invaliditetom su naši ravnopravni sugrađani i sugrađanke, samo s nešto drugačijim potrebama od nas ostalih. Hrvatsko društvo se može pohvaliti da je visoko senzibilizirano u odnosu na svoje građanke odnosno građane s invaliditetom ali kao država, pogotovo neke lokalne zajednice nismo iz objektivnih, ali čini mi se više iz subjektivnih razloga učinili dovoljno da tim našim sugrađanima učinimo svakodnevni život lakšim i dostupnijim. Nema ama baš nikakvog razloga da sve državne institucije, javne ustanove nisu prilagođene osobama svih vrsta invaliditeta, od gluhih, slijepih do osoba s mentalnim oštećenjima ili osoba u kolicima. Stvarno nema razloga jer prilagodbe za osobe s invaliditetom nisu tako skupe da ih neke jedinice lokalne ili regionalne samouprave ili sama institucija odnosno ustanova ne bi mogle riješiti. Hrvatska je imala dobro zakonodavstvo vezano uz rješavanje potreba osoba s invaliditetom s time da se ova Vlada može pohvaliti da je u tom segmentu u ovom mandatu napravila posebno značajne kvalitativne iskorake tako da je današnje zakonodavstvo i zakonski okvir uređen po najvišim mogućim standardima. No kao što je poznato, kod nas u Hrvatskoj provedbe zakona malo šepaju u odnosu na same zakone. Nažalost, a svi smo toga svjesni, još ima puno posla koji smo dužni kao država i društvo učiniti za naše osobe s invaliditetom. Napomenut ću samo neke meni pri srcu, od dječje bolnice u Bistri preko psihijatrijskih bolnica, posebno njihovih gerijatrijskih odjela, posebice Gerijatrijskog odjela Psihijatrijske bolnice u Vrapču do svakodnevnog prilagođavanja prostora i obrazovnih programa do zapošljavanja osoba s invaliditetom. Na svima nama i na svakome od nas je da barem dio doprinosa u poboljšanju, dizanju kvalitete života naših invalidnih sugrađana ugradimo i u naše osobne živote. Oni su manjina i dužnost je većine da se brine i pomaže manjine. klub HNS-a Liberalnih demokrata podržati će Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama kolega. Ovime smo završili. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas ćemo završiti. Sutra nastavljamo sa točkama 5 do 9. Prva je Konačni prijedlog zakona o poljoprivredi. Doviđenja do sutra. Hvala.